Готові реєструватись? Прошу реєструватись. У залі зареєстровано 244 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, хвилинку уваги, будь ласка.

Минулої п'ятниці у нас сталася страшна трагедія. Україна втратила 26 своїх синів. Вона втратила 26 молодих хлопців, які... хтось вже став пілотом, хтось мріяв бути, підкорювати небо. І це трагедія і для держави, і для будь-якого громадянина нашої України, але в першу чергу це трагедія для рідних і близьких тих молодих ребят, які загинули. І я пропоную зараз хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у цій страшній трагедії.

Прошу сідати. Також майже 80 років тому в Україні були страшні події – події, які у всьому світі добре знають, як трагедія Бабиного Яру. І сьогодні будуть урочистості. Але ми в першу чергу як народні депутати і як люди повинні пам'ятати ті страшні уроки історії, які, на щастя, ми не спостерігали, але про які нам можуть навіть сьогодні розповісти ті учасники, які були під час цих подій. І треба зробити все, щоб такі події більше ніколи не відбувалися ні в Україні, ні у світі. Дякую. Шановні колеги, я нагадую, що на Погоджувальній раді було прийнято рішення на цьому пленарному тижні також використовувати графік, який ми використовували для своєї роботи на минулому пленарному тижні. А саме: у вівторок та четвер – робота до 15 години з перервою з 12-ї до 12:30, а в п'ятницю ми працюємо до першої, коли переносимо… працюємо до другої, але з першої години в нас 30 хвилин на запити і 30 хвилин відводиться на "Різне". Якщо немає заперечень, пропоную проголосувати такий режим роботи Верховної Ради України на цьому пленарному тижні. Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

голосувати? Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію, прошу підтримати та проголосувати.

За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, в нас сьогодні є іменинник – народний депутат Фріс. Ігорю Павловичу, я вас вітаю від себе і від колег. Бажаю здоров'я, наснаги, успіхів і професіоналізму того, який у вас є, щоб він завжди залишався поруч з вами. Шановні колеги, у відповідності до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у вівторок ми маємо до 30 хвилин на виступи від депутатських фракцій і груп з висловлюванням позицій, оголошень та заяв. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій.

Батенко Тарас Іванович. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги народні депутати, шановні громадяни! Ми усі з вами повернулись з виборчих округів. Спілкуючись з людьми, ми відчули настрої людей, ми відчули, наскільки реальність розходиться з тими діями, які сьогодні відбуваються у владі. Уряд живе фактично однією реальністю, а люди наші живуть іншою реальністю. В тому числі і це стосується проекту Державного бюджету на 2021 рік. Що ми бачимо, на скільки ця реальність розходиться з тим, що ми відчуваємо на низах? Ми бачимо, що в бюджеті, проекті бюджету, не передбачається жодних стимулів для розвитку та порятунку економіки і громадян в умовах коронакризи та безпрецедентне падіння промисловості, ВВП і добробуту громадян. Ми бачимо, що замість підтримки економіки національного виробника, як це робиться в усьому світі шляхом зменшення податкового навантаження та надання державної підтримки, бюджетний процес від уряду навпаки передбачає підвищення низки ставок і зборів. Ми бачимо левову частку збільшення доходу бюджету уряд планує отримати за допомогою посилення фіскального тиску на фізичних осіб-підприємців та громадян. Ми бачимо, що проект бюджету базується на збільшенні оподаткування єдиного соціального внеску працюючих фізичних-осіб підприємців. Як вбачається, уряд планує реально взятися за закручування гайок фізичним особам-підприємцям, а заплановане на 1 січня 21-го року запровадження для них реєстраторів є лише квіточками та першим кроком з боку держави, за яким послідують наступні кроки. Ми бачимо протести громадян перед сесією Верховної Ради, трибуною, обласних центрах, районних центрах, які ми об'їхали. І ми так і в останні дні хочемо побачити, як будуть ФОПи захищені в цьому залі, як профільний комітет пана Гетманцева за дорученням Голови Верховної Ради винесе на розгляд у Верховну Раду ті законопроекти, яких чекають фізичні підприємці, наші мікропідприємці. Це і 3853-1, 3853-2 і наш законопроект 3993, які спрямовані на спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців, що дасть їм можливість нормально працювати. шкарпетки, оправа для окулярів, запчастина для трактора бути ризикованим товаром. І не може мікропідприємництво бути й далі під фіскальним тиском держави. Нібито збільшується мінімальна зарплата, проте вона не супроводжується підвищенням мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму, до якого реально прив'язані всі соціальні виплати в країні. Ми бачимо неймовірні плани уряду щодо збільшення податкових надходжень аж на 145 мільярдів податкових, а саме близько 30 мільярдів мають скласти кошти від оподаткування фізичних осіб. Тобто замість передбачення підтримки населенню, що все більше бідніє, пропонується витиснути людей все більше коштів, при цьому ставлення до вітчизняного бізнесу не набагато краще. Тому я вважаю, і ми переконані, наша депутатська група "За майбутнє", неприпустимим перекладання державою основного тягаря боротьби на безпосередньо населення. І ми за такий бюджет голосувати не будемо. Дякую.

Безперечно, цей тиждень є надзвичайно важливий в плані тематики тих питань, які виносяться на порядок денний. Безперечно, символічно, що напередодні Дня педагогічного працівника в порядку денному дуже багато законопроектів, які присвячені темі підтримки розвитку української освіти і науки. Хоча зрозуміло, що для освітян і науковців було б краще, якби уряд якомога швидше відмінив ту ганебну Постанову 822, якою призупинялось підняття заробітних плат для наших вчителів і інших працівників галузі освіти. Безумовно, краще для наших освітян було б, якби в проекті бюджету на наступний рік

підкреслюю, що важливо те, що профільний комітет попрацював і виніс на цьому тижні на розгляд достатньо важливі законопроекти. Це і підняття заробітної плати для працівників дошкільної, позашкільної освіти, це і увага до українського студентства, це питання, які пов'язані з імплементацією до міжнародних норм. Але, шановні колеги всіх фракцій, звертаю вашу увагу на те, що сьогодні буде розглядатися законопроект 3900, який стосується українського підручника. І мені здається, що рішення комітету (ми про це ще будемо говорити, коли підійдемо до розгляду цього законопроекту) дещо поспішне й помилкове. Я задам тільки одне питання тим, кому сьогодні не подобається Кремень як той, хто очолює Академію педагогічних наук, сьогодні ставить сьогодні під сумнів роль і вагу українських науковців і освітян. Хто вам дозволяє, хто вам дає право сьогодні руйнувати те, що напрацьовано Академією педагогічних наук? Мені здається, що в цьому протистоянні має бути здоровий глузд. Тому давайте дуже ретельно і прискіпливо дивитись на ті законопроекти, які розглядаються в сесійній залі. Але в цілому я позитивно оцінюю те, що ми на цьому тижні приділимо увагу і освітянам, і науковцям, і величезний блок питань соціального захисту дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів війни, чорнобильців. Тому цей робочий тиждень надзвичайно важливий, і я бажаю нам усім енергійно його відпрацювати. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці! Європейський Союз – не банкомат і не благодійна організація. Так кажуть нашій владі європейці. І навіть видозмінюючи потім цю фразу, наголошують на тому, що, власне, допомога може бути тільки в обмін на реформи, а не надається за гарні очі. Європейці кажуть, що їм потрібна стабільна демократична заможна Україна, а не олігархічна, корупційна держава, без верховенства права. Європейці роблять останню спробу закликати сьогоднішніх керманичів одуматися, тому що вони вже бачать, що європейська інтеграція завершилася, а залишилася тільки євроімітація і гарна міна при поганій грі, розквітли олігархізм, розквітли правовий безпредєл і окрилився реванш. Влада втратила головне, на чому ґрунтуються стосунки з цивілізованим світом – втратила довіру. Вам не вірять і не вірять у ваше бажання реально збудувати європейську демократичну цивілізовану державу Україну. Вірогідність отримання траншів від МВФ, від Світового банку, від Європейського Союзу вже мінімальна. А це знищить економіку Україну, це вдарить по всім нашим громадянам. Ви обіцяли людям на виборах холодильник замість цінностей. Люди не отримали ані холодильника, ані цінностей. Ви зрадили тих, хто віддав своє життя за європейські цінності і за європейське майбутнє, і це початок вашого кінця, і вже це побачите на місцевих виборах. Від "Європейської солідарності" я нагадую вам, що Україна – це не серіал і не гра в монополію, що люди насправді живуть, вмирають, надіються, прагнуть, мріють і страждають, а ви думаєте, що люди – це фішки, якими можна керувати за допомогою грального кубика. Досить уже знущатися над людьми. Офіс Президента сьогодні має тотальний контроль над законодавчою, виконавчою владою, над правоохранною системою, над судами. І цей принцип розподілу влади взагалі похований сьогодні в Україні. Невже цього всього не досить для того, щоб, так звані, ваші реформи ви нарешті втілили в життя? Ви не можете виграти вибори чесно, то ви взяли експрес-тести у Януковича і Лукашенка, експрес-курси? Ви пускаєте пил в очі українцям, і це не та країна мрії, яку обіцяв збудувати Президент Зеленський. Звертаюся наостанок до вас, пане Голово. Петиція про розслідування справи "вагнерівців", про створення ТСК щодо можливої державної зради набрала понад 25 тисяч голосів. Ви зобов'язані згідно Регламенту сьогодні поставити її на повне обговорення. Сподіваюся, що ви будете поважати Регламент, так як цим дуже пишаєтеся. Дуже дякую. Колтунович Олександр Сергійович. Рабінович Вадим Шановні друзі, минулого тижня в нас проходив процес, ні, не виборів, а тільки реєстрації кандидатів. За роки незалежності України став сталим вираз "брудні вибори". Я вже бачу, якими брудними будуть нинішні, "зелені", місцеві вибори, адже тільки реєстрація кандидатів показала безпрецедентний рівень фальсифікацій з використанням адмінресурсу, в тому числі судової системи. Зрозуміло, що у влади одна мета – не допустити до перегонів невигідних кандидатів, і в першу чергу не допустити перемоги нашої партії, яка є лідером у більшості регіонів України. Останнього тижня спеціальні емісари в областях те і робили, що створювали проблеми для "Опозиційної платформи – За життя". Є сотні прикладів, наведу лише один. У виборчкомі Волноваського району Донецької області було сфальсифіковано реєстраційні документи ОПЗЖ. Цим вже займається поліція. Аналогічну ситуацію з використанням махінацій зафіксовано у Миколаєві, Луганську, Полтаві та інших містах. Я не буду усіх перераховувати через те, що не вистачить часу. А якщо попередня влада вигадувала різноманітні хитрощі, то нинішня пішла найпростішим шляхом: її представники підробляють документи. Десятки кримінальних справ, фальсифікацій і просто відверта "уголовщина" – йде все, аби не допустити до виборів кандидатів ОПЗЖ. Панове "зелені", ви вже позбавили права вибору сотні тисяч людей в Луганській та Донецькій областях, геть забувши про те, що вони голосували за вашого Президента. Тоді вам це було зручно, а сьогодні ви їх обдурили, як і всю країну. Але і вам цього замало, ви пішли далі і хочете позбавити права голосу людей в інших областях України. Дозвольте запитати, хлопці, що ви творите з країною. Я попереджаю всіх тих, хто порушує закон на місцях, ця "зелена влада" ненадовго, за свої дії вам доведеться відповідати за законом, і ніхто вам не допоможе. Дорогі виборці, дорогі українці, "зелені" заявили на всю країну, що мають право на помилку, але ми не маємо такого права. Сьогодні, як ніколи, я впевнений, ми зможемо, пройдемо цей важкий шлях до перемоги. Победа будет за нами!

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, зараз Юлія Тимошенко знаходиться в Конституційному Суді як один з ініціаторів конституційного подання проти проголосованого вами ринку землі. Колеги, всі ми пам'ятаємо кричущі порушення Регламенту. Пам'ятаєте, як в першому читанні не запросили депутатів опозиціонерів на комітет і проголосували на комітеті без опозиції? Ви пам'ятаєте, яким чином це проводилось в комітеті, коли не всі депутати мали змогу відстоювати правки? Ви пам'ятаєте, колеги, коли в залі ми голосували і не всюди сиділи 226 депутатів під час обговорення законопроекту? А це, колеги, є порушення Регламенту, я вже не кажу про те, що сесія була продовжена на наступний день. Кричущі порушення Регламенту, які ми сьогодні будемо доводити в суді. Наступне, колеги. А з приводу порушень Конституції. Ми підготували велику правову позицію, і "Батьківщина" сьогодні буде озвучувати суддям Конституційного Суду, зокрема цим законопроектом, якого монобільшість проголосувала і відкрила ринок землі, порушені статті 14, 13, 17, 22, 41, 42, 43, 48. Колеги, цей законопроект несе загрози національній безпеці через втрату великих територій внаслідок масового скуповування земельних ділянок

цей законопроект запроваджує безконтрольне розростання агрохолдинтизації як хижацького економічного явища, вихолощує всю соціальну спрямованість мети земельної реформи. Колеги, цей законопроект створює умови для масштабного безконтрольного експортоорієнтованого монокультурного виробництва на українських землях. Цей законопроект знелюднює сільські території, колеги. Цей законопроект не формує справедливого для селян і громадян України завершення земельної реформи. Він запроваджує таку модель продажу землі, яка не враховує і не бачить українських селян і український народ. Цей законопроект безвідповідальний перед майбутніми поколіннями і порушує економічну незалежність України. Тимошенко про все це сьогодні буде говорити в Конституційному Суді. І ми будемо намагатися скасувати це антиконституційне рішення. Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни! Фракція "Голос", як і обіцяла, зареєструвала Постанову за створення Тимчасової слідчої комісії щодо зриву спецоперації з "вагнерівцями". Тому що суспільство вимагає відповідей і відповідей не на якісь там деталі, а на конкретні питання: чи була державна зрада і чи можна довіряти владі. Навколо цієї теми вже дуже багато фейків. Це вже якась інформаційна кампанія просто почалась, можливо, для відволікання уваги. Журналісти публікують начебто таємну інформацію, правоохоронці викликають громадян на допити, а українське суспільство просто не розуміє, кому можна вірити. В демократичній країні тільки парламент може бути ефективним арбітром між Президентом і спецслужбами. Тому ми повинні взяти на себе відповідальність і створити тимчасову слідчу комісію. Хочу вас запевнити, що створення ТСК є найефективнішим способом для з'ясування істини, результатом якої має стати або спростування фейків, або звернення до правоохоронних органів. Ми бачимо, що ТСК гальмується, тому ми ініціюємо позачергове пленарне засідання і призиваємо всіх депутатів незалежно від політичних фракцій, від політичних сил підтримати нашу ініціативу. Ми повинні проголосувати і створити тимчасову слідчу комісію. Закликаю входити всіх в неї і розібратися, що сталося насправді. Це питання національної безпеки, в якому немає місця для таємниць. Дякую. Дякую. Шановні колеги, всі бажаючі виступити виступили. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Нам необхідно проголосувати порядок денний, зміни до порядку денного сесії.

Шановні колеги, я нагадую, що законопроект, який пропонується на цей тиждень... Почекайте. "Слуга народу" – 10, "Опозиційна платформа – За життя" – 9,

По хвилині давайте. Хвилина. "ЄС" просить, "Батьківщина" – по хвилині, і після цього голосуємо. Запросіть народних депутатів до зали. Геращенко Ірина Володимирівна – хвилина. Включіть, будь ласка. Шановні колеги, не пройшло і року, коли законопроекти опозиції почали включати до порядку денного. Минулого тижня було проголосовано законопроект нашої фракції, який рік чекав свого часу, щодо заборони брати на роботу в штат своїми

але, очевидно, що це недостатньо для того, щоб ми мали гідний порядок денний. Ми підтримаємо зараз нашим голосуванням формування цього порядку денного, але наполягаємо цього тижня поставити в порядок денний створення ТСК Державна зрада має бути покарана. Соболєв, "Батьківщина". На жаль, із 70 законопроектів, які ми подали до порядку денного, включено лише два. Дійсно, на цей тиждень включено ряд законопроектів, де наші колеги є співавторами. Але, на жаль, рівень законодавчої роботи парламенту дуже різко впав. Всі це чудово розуміють. Спроби перевносити законопроекти, які були підготовлені опозицією, в тому числі і фракцією "Батьківщина", як свої власні, провалюються. І я думаю, що ми повинні піти по тому принципу, по якому завжди працював парламент: депутати мають право на законодавчу ініціативу. Всі законопроекти, які вносяться безпосередньо в порядок денний, повинні включатися. На жаль, наші 68 законопроектів не включено. Тому ми утримаємось при голосуванні за зміни до порядку денного. Дякую. правду говорити. 66 законопроектів лише "Батьківщини"? Давайте тоді у відсотках візьмемо всі інші політичні сили, отримаємо десь близько 200 законопроектів? Причому, що більшу частину з них не розглянуто ще на комітеті. Я розумію. Питання не в кількості ж, а в якості. Наскільки пам'ятаю, ми в цьому плані з вами притримуємось саме такої позиції, за що я вам вдячний. Шановні колеги, переходимо переходимо до голосування. Вже зібрались народні депутати в залі. Я дякую всім колегам. Будь ласка, займіть свої місця.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 Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-245 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, до мене звернувся голова фракції "Слуга народу". Давиде Георгійовичу, з процедури? Дайте, будь ласка, хвилину Арахамії. Шановні колеги, я пропоную змінити сьогодні графік розгляду законопроектів 4119, 4120 та 3900, відкласти і перейти далі по порядку денному. Дякую вам за увагу. Немає заперечень? Консенсусом можемо переходити далі. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства (реєстраційний номер 4117). Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного сесії. Необхідно 226 голосів. Прошу підтримати та проголосувати.

За-213 Рішення не прийнято. Шановні колеги, це питання, на доопрацювання його направляють. Є рішення комітету. Ви впевнені, що це не треба зробити?

щодо включення. І процедурне рішення не має... 10:49:27 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз, одну хвилинку, нагадую: це питання для того, щоб... його треба розглянути для того, щоб направити на доопрацювання. Є рішення комітету зранку. Правильно?

4117: проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів… Проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, та вдосконалення окремих положень виборчого законодавства

Шановні колеги, значить, щодо включення і прийняття рішення щодо скорочення строку внесення альтернативних проектів. Готові голосувати? Питання включення, так. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення не прийнято. Наступне питання аналогічне. Це проект Закону про внесення зміни до пункту 4 Розділу X "Прикінцеві та Перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей здійснення закупівель під час виборчого процесу (реєстраційний номер 4099). пропонується скоротити строки подачі правок та пропозицій до 29 вересня 2020 року. Це також скорочення строків, питання сьогодні розглядатися не буде, буде комітет завтра, наскільки мені відомо, і в четвер воно буде виноситись в зал, якщо буде зараз підтримано. Скорочення строків. Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до дня проведення пленарного засідання 29 вересня 2020 року (стаття Регламенту 101-а). Готові голосувати? Прошу Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної служби (реєстраційний номер 3748). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-210 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Національного агентства з питань державної служби Алюшина Наталія Олександрівна.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Вашій увазі зараз пропонується законопроект урядовий 3748, який розроблено НАДС у співпраці з міжнародними партнерами, а саме Проектом "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR) і програмою SIGMA. Цим законопроектом передбачено низку концептуальних змін та уточнень, які мають вирішити такі питання. Перше. Забезпечення політичної нейтральності членів комісії з питань вищого корпусу державної служби. Друге. Визначення та призначення єдиного переможця конкурсу з найвищим рейтингом. Наразі визначається до 5 переможців, а це знижує рівень мотивації учасників. Третє. Можливість ефективного використання кадрового потенціалу, визначеного на конкурсах. Тобто формування резерву з других та третіх у рейтингу кандидатів для подальшого призначення на відповідні посади. Четверте. Забезпечення кар'єрного просування на державній службі з урахуванням відмінного щорічного оцінювання. Крім того, врегулювання підходів до оплати праці державних службовців та структури заробітної плати. Це посилення ролі посадового окладу, обмеження премій та скасування стимулюючих виплат, які встановлюються суб'єктивно. Запровадження нової класифікації посад державної служби та оптимізації штатної чисельності, посилення відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку. Ми просимо підтримати, прийняти законопроект Дякую за увагу.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної розглянув на своїх засіданнях 16 та 29 вересня поточного року поданий урядом України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної служби. Законопроектом пропонуються зміни до Кодексу законів про працю України, законів України "Про зайнятість населення", "Про запобігання корупції", "Про державну службу", про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з метою удосконалення порядку вступу, проходження і припинення державної служби, зміни системи і підходів до урегулювання оплати праці у сфері державної служби, оптимізації конкурсних відборів на посади державної служби, удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень. Разом з тим, під час розгляду питання на комітеті комітет дійшов висновку щодо необхідності комплексного доопрацювання відповідного нормативного матеріалу та внесення з цією метою змін до всіх законодавчих актів, що регулюють діяльність державних органів, зокрема в частині проходження державної служби, а не лише тих, яких стосується у даному законопроекті. З огляду на зазначене та враховуючи висновок Головного науково-експертного управління Апарату щодо необхідності доопрацювання законопроекту, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні направити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення проходження державної служби проходження державної служби на повторне перше читання. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію Андрійовичу. Шановні колеги, пропозиція комітету відправити на повторне перше читання. Чи є необхідність обговорювати? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти. Будь ласка, слово надається Тарасу Івановичу Батенку, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, ми розуміємо про те, що Кабінет Міністрів України, як кажуть, ударив у штангу. Я не розумію, для чого такі законопроекти ми зараз виносимо взагалі в сесійну залу. Щоб почути висновок профільного комітету Верховної Ради, щоб його зняти з розгляду на повторне перше читання, а також прислухатися до висновків ГНЕУ, що цей законопроект потребує доопрацювання? Ми ж розуміємо про те, чим займається Кабінет Міністрів, особливо в контексті реформи державної служби. Ми бачимо про те, що далі подальше падіння престижності державної служби, коли фактично ви виключаєте із структури заробітної плати державних службовців всіх категорій всіх складових, ви врізаєте їхні місячні премії, ви вирізаєте всі надбавки за ранги, ви фактично залишаєте їм чистий посадовий оклад. Це хороший, звичайно, стимул для того, щоб підтягнути адмінресурс перед виборами місцевими, я вважаю, всю вертикаль влади, які зараз є на місцях. А разом з цим я вважаю, що це оцінка спроможності Кабінету Міністрів України сьогодні долати кризу і насамперед кризу державного управління. Наша депутатська група "За майбутнє" підтримує позицію профільного комітету і висновок ГНЕУ щодо того, щоб такий законопроект взагалі зняти з порядку денного. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Чийгозу Ахтему Зейтуллайовичу, будь ласка. Фракція політичної партії "Європейська солідарність".

це не може зробити за визначенням. Тільки що голова комітету зачитав висновок, в якому фактично розкритикував концептуальний підхід до цього законопроекту. А в нас на повторне перше читання не можуть відправлятися законопроекти, якщо там треба міняти концептуально законопроект. Вони можуть тільки якимось чином доопрацьовуватись в частині, скажімо так, покращання тієї концепції, яка запропонована і з якою комітет погодився. Тому в цьому випадку у нас є два виходи: або можемо взагалі відхилити, що було би набагато краще, або, в крайньому випадку, відправити суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, і тоді це вже має бути інший законопроект, новий, який би мав відповідати тій концепції, про яку говорив голова комітету. Друзі, про те, що вже було сказано, я не хочу повторюватись, але там ще низка є новел, які взагалі на голову, вибачте, не налазять. Фактично можливість звільнення робітника, точніше, державного службовця без профспілкового комітету, без повідомлення належним чином, переписується повністю Закон "Про запобігання корупції" в частині спеціальної перевірки тишком-нишком в "Перехідних положеннях" до цього законопроекту. Фактично ми вже "добили" законопроектом попереднім державну службу, тут ви намагаєтесь якимось чином виправити свої помилки, але це вже пізно. Яке вже тепер має значення, чи 5 переможців буде, з яких будуть вибирати, чи 3? Це вже не має жодного значення. За рік знівельовано все, і всі конкурси фактично бачимо, до чого призвели,

зараз концептуально не змінити основний законопроект, немає сенсу вносити в нього зміни. Тому наша фракція звернулась до Конституційного Суду і просить той законопроект про внесення змін до Закону "Про державну службу" визнати неконституційним. Ми повинні повернутися до первинної редакції, на основі якої кілька років будувалась нормальна, європейського типу державна служба, і тільки після того намагатися її вдосконалити. Без того, щоб не зробити концептуальний крок до повернення до попереднього закону… Слово надається народному депутату Чорному Віктору Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Королевська. Я правильно розумію? Королевська Наталія Юріївна.

Шановні колеги, ну, може вже досить оце витрачати час парламенту, який дуже коштовний, як ми бачимо з проекту бюджету 2021 року, на те, щоб розглядати взагалі непідготовлені проекти рішень. липня ми вже вносили зміни до Закону про держслужбу. Ми що, щомісячно будемо змінювати Закон про держслужбу? Ми щомісячно будемо витрачати час на те, щоб безглузді рішення тут розглядати для того, щоб відправити відправити їх на доопрацювання? Ну, якщо уряд не спроможний підготувати модель держслужби, то не треба чіпати це питання взагалі. Якщо уряд не спроможний підготувати проект бюджету на 2021 рік, тому що те, що ми з вами побачили, то просто абсурдний набір цифр і не більш того, то навіщо ми сьогодні витрачаємо час замість того, щоб приймати рішення, дійсно обговорити пропозиції до бюджету 2021 року, для того, щоб підготувати стратегію розвитку країни? У нас багато з вами викликів, на які ми повинні надати відповіді, а не для того, щоб цей взагалі непідготовлений уряд не спроможний підготувати жодного документу, тут заслуховувати. Тому "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що цей уряд потрібно чим швидше, тим краще відправити у відставку, не витрачати гроші країни, зупинити той грабіж ковідного фонду, який бачить вся країна. І зараз у нас є ще обмаль часу, щоб підготувати країну до зими, щоб підготувати професійний проект бюджету, щоб підготувати сьогодні та сформувати професійний уряд нашої країни. Тому "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що цей законопроект та інші законопроекти уряду розглядати в такому вигляді неможливо. Дякую за увагу.

Насправді Президент Зеленський з цієї самої трибуни обіцяв нам "країну мрій", де підставою для призначення буде розум, честь і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Я думаю, що ми сьогодні можемо чесно сказати, що цього не відбулося, і, мабуть, на жаль, дуже боляче це визнавати, вже не відбудеться. Що сталося тут рік назад? Рік назад в турборежимі, на жаль, "слуги народу" прийняли Закон "Про державну службу", де повністю нівелювали державну службу, де принизили кожного державного службовця, який роками працював плідно на цю країну, де ввели так звані політичні звільнення кожного просто так без підстав, тому що ця людина їм не подобається, де в Комісію вищого корпусу державної служби вперше потрапив народний депутат з провладної фракції "Слуга народу". Слухайте, такого не було при жодному Президенті. На жаль, кожен наступний Президент України руйнував ще далі і далі професійну незалежну неполітичну державну службу, але саме після Президента Зеленського, і мені боляче це казати, державні службовці фактично стали політичними радниками Офісу Президента, і вони це відчувають. І після всього руйнування ви дивуєтесь, і Президент Зеленський дивується, що в країні так званий "кадровий голод" і ніхто не хоче йти на державну службу. Та звичайно, колеги, за такого відношення, за таких умов і за такої зміни закону рік назад ніхто і не буде йти ніколи на державну службу, і жодна людина, яка себе поважає, туди не прийде. Цей закон намагається виправити дещо ці помилки, і там є правильні хороші речі. В цьому законі прибирається норма про політичне свавільне звільнення і прибираються ганебні карантинні позаконкурсні призначення, яких на сьогодні Офіс Президента напризначав уже більше половини категорії А. Але, на жаль, все інше в цьому законі викликає дуже багато заперечень. Тому конкурси треба відновлювати. Ми чекаємо від уряду повноцінної стратегії. Якщо ми не повернемося до професійної неполітичної державної служби, нічого в цій країні не відбудеться. Колеги, почуйте це, і хай це зрозуміє нарешті Президент. Дякую.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Я не знаю, хто писав цей законопроект, але вам точно треба провести внутрішнє службове розслідування, хто є автором пунктів, які забороняють ініціювати працівнику проведення службового розслідування за його ініціативою в разі, на його думку, безпідставних звинувачень. Тобто ви цей пункт прибираєте. По-друге, дуже цікаво, ви що, хочете легалізувати якісь незаконні накази своїм керівництвом підлеглим? Ви пишете тут, що в разі, якщо працівник отримає незаконний наказ, не так, як зараз, в разі, якщо є сумніви, працівник може звернутися до керівника і попросити письмово викласти протягом доби такий наказ, тепер ви працівника зобов'язуєте писати пояснювальну, які норми є незаконними. Що це таке? Не те, що цей законопроект треба повернути на доопрацювання – відхилити його. І проведіть у себе там, хто подає такі законопроекти, службове розслідування, тому що тут прізвище Прем’єр-міністра Шмигаля… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Лозинський Роман. Будь ласка. Шановний Руслане Олексійовичу, колеги з монобільшості, я закликаю вас всіх від фракції "Голос" припинити ґвалтувати державну службу. Я закликаю вас припинити проводити досліди на державній службі. Кожен з вас, коли ми розглядаємо подібні ініціативи, повинен пам'ятати, що державні службовці – це близько 200 тисяч людей, державна служба – це основа, це кістяк нашої держави. І не треба державну службу заміняти політичним рабством. Не треба продовжувати заганяти не політичними радниками, а політичними рабами Офісу Президента усіх без виключення державних службовців у всіх інституціях. Я від фракції "Голос" наголошую – перестаньте ґвалтувати державну службу. Це знищить нашу країну. А подібні ініціативи по суті розглядати навіть немає чого, тому що це жах і це політичне рабство. Шановні колеги, всі висловилися з цього питання, тому я попрошу приготуватися до голосування. Шановні колеги, я попрошу приготуватися до голосування. І я ставлю пропозицію комітету направити на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної служби (реєстраційний номер проекту 3748). Шановні колеги, всі зрозуміли? На повторне перше читання – пропозиція комітету. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. 11:10:26 За-175 Рішення не прийнято. Якщо не прийнято рішення про повторне, я тоді ставлю ініціативу повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

щодо удосконалення проходження державної служби (реєстраційний номер проекту 3748). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-189 Рішення не прийнято. Шановні колеги, якщо не підтримано, рішення вважається відхиленим.

Скажіть, будь ласка, я вам можу сказати, що відповідно до статті 114 у мене є виключний перелік підстав, що я можу зробити з цим рішенням. Це рішення комітету "на повторне перше" не підтримано, рішення, яке я запропонував, друге за ліком – це рішення для того, щоб... Я завершу. Рішення, яке мало би направити суб'єкту на доопрацювання, якщо ні, рішення вважається відхиленим. З мотивів хто? Бужанський, будь ласка. З процедури, перепрошую, з процедури – Бужанський. Колеги із фракції "Голос" кажуть, що не приймаються рішення. То у мене є питання, а де народний депутат Вакарчук, який рахується на сайті Верховної Ради як нардеп і чомусь не в залі? Де Вакарчук? Чому він не працює? Чому він отримує зарплатню? Чому через його відсутність не приймаються рішення? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Максиме Аркадійовичу, шановні колеги, це не зовсім з процедури. Шановні колеги, одну секундочку, одну секундочку. Я попрошу все ж таки, коли народний депутат бере з процедури, виступати з процедури. Процедура регламентується Регламентом Верховної Ради України. Крім цього, що стосується права на репліку, я так розумію, яку вимагає фракція "Голос", Ще раз, хвилиночку, має право народний депутат, якого згадали. Його немає в залі. Одну секундочку. Якщо згадали фракцію, то тільки тоді, коли воно дається, коли є факт оскорбления. Образи, так, я перепрошую. (Шум у залі) Друзі, давайте ми знімемо це питання. Що значить, ні? Я можу попросити представника фракції "Голос" підійти до мене з тим, щоб ознайомитися з Регламентом?

Будь ласка, дайте 30 секунд для Рахманіна. Тому що… Для права на репліку, будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Перше. Народний депутат України Святослав Вакарчук склав свої повноваження відповідно до рішення з'їзду. Раз. Друге. Народний депутат України Святослав Вакарчук не отримує в будь-якому вигляді грошової винагороди – депутатські чи зарплату – від Верховної Ради. Крапка. Питання закрите. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ще раз повторюся: рішення щодо цього – проект закону вважати відхиленим. Я, продовжуючи засідання, повідомляю шановних народних депутатів, що надійшла заява від двох політичних фракцій, я так розумію, "Голос" і "ЄС", з з тим, щоб взяти реальну перерву в пленарному засіданні. Оголошую перерву на 30 хвилин. І ми збираємося в залі об 11:45. Прошу зібратися, ну, не в кабінеті Голови, тоді в моєму кабінеті, це на поверх вище. Будь ласка.